Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, danas govorimo o važnoj temi etičkog kodeksa u Skupštini Republike Srbije.Pre Srbije.Pre nego što pređem na temu, želim da se osvrnem na izlaganje gospodina Đorđa Milićevića, koji je rekao manjinske zajednice moraju da poštuju Ustav. Svi građani, građanke i građani u Republici Srbiji moraju da poštuju Ustav. Ne mislim da je rečeno ništa zlonamerno, ali zbog diskursa i zbog definicija to želim da kažem iz dva razloga. Prvo, zato što to implicira da manjinske zajednice ne poštuju Ustav, što nije tačno. Druga stvar jeste da Ustav moraju da poštuju sve građanke i građani u Republici Srbiji, a da li se on nekom sviđa ili ne sviđa, to apsolutno nije važno.Naravno da ni Ustav nije savršen akt i da je podložan izmenama, to je, između ostalog, i moj stav, ali dok je na snazi svi građanke i građani koji u Republici Srbiji žive moraju da poštuju taj akt.Kada govorimo o kodeksu, tu su ključne reči, po meni, pristojnost, ali, između ostalog, i politička korektnost. To je nešto što ne možete da naučite onog dana kada vam građani daju podršku na izborima. To je nešto prvenstveno što donosite iz svoje kuće, iz svoje porodice. Da ono što ne želite da se vama radi vi ne radite ni drugim ljudima.Znači, svako od nas sada kada bi hteo mogao bi da da gurne prst u oko nekom drugom i kada govorimo o kolektivitetima kao narodima da pokrećemo raznorazne povjesne teme, da se bavimo historijom ili revizijom historije ili interpretacijom historije na svoj način. Takođe, u odnosu između političkih subjekata, između stranaka možemo da da gurnemo prst u oko jedni drugima i da se bavimo, takođe, vraćanjem u prošlost, analizom šta je ko kada i kako radio itd. To pristojni, kulturni ljudi svakako ne rade. Takođe, i u međuljudskim odnosima možemo tim da se bavimo.Znači, kada govorimo o kodeksu ponašanja, prvenstveno ključna stvar mi ćemo to usvojiti, glasaćemo za to. Jako mi je žao što to moramo da usvajamo zato što to neko traži od nas, jer se podrazumeva da čovek kada dobije mandat, kada uđe u parlament da mu je potpuno jasno kako on treba da se ponaša i da sve norme ponašanja koje je do tada imao da ih diže na veći nivo, jer ima odgovornost za datu reč, pogotovo u ovom časnom Domu, najvećem predstavničkom telu.Što tiče toga šta se sve radilo u ovom parlamentu, ne želim da se vraćam mnogo u prošlost, ali smo svedoci su se ovde razne stvari dešavale, da je obezbeđenje reagovalo, da su ljudi donosili kamenje ili kamenice, da su se gađali cipelama. To je nešto što svakako nama u tom trenutku i u tom sazivu parlamenta nije služilo na čast.Ono sa čim se ne slažem, a što se želi steći slika u javnosti, jeste da iz nekog razloga ovaj saziv parlamenta ima problem sa legitimitetom, što apsolutno nije tačno. Građani su na slobodnim izborima izašli i glasali za stranke, za narodne poslanike za koje su smatrali da oni treba da ih predstavljaju i danas smo mi tu. Drago mi je što ovaj saziv parlamenta nema problem kada je u pitanju disciplina i određena politička korektnost.Takođe, ne slažem se sa ponašanjem pojedinih narodnih poslanika koji su ističući pojedine zastave želeli da privuku pažnju. Tu govorim o toj političkoj korektnosti. Svako od nas ima svoju političku opciju, ima konferencije za štampu, ima prostorije stranke, ima dovoljno prostora da iskaže svoj politički stav. u kom se nalazimo, kroz obraćanje, kroz diskusije, kroz argumentaciju, sasvim dovoljno ima prostora da svako iznese svoj stav i da kaže ono što on zastupa, potpuno uvažavajući mišljenje drugog i drugačijeg, i kada je u pitanju drugačiji politički pristup i kada je u pitanju drugačije nacionalno opredeljenje.Koliko Stranka pravde i pomirenja posvećuje pažnju vraćanju morala u politiku govori i to što je ime naše stranke Stranka pravde i pomirenja. Lider naše stranke akademik Muamer Zukorlić više je puta ovde u Skupštini i u drugim javnim obraćanjima isticao da da je svrha, između ostalog, našeg bavljenja politikom vraćanje etike u politiku.Kada ćemo imati potpuno odgovornu i poštenu upravu, državnu upravu i lokalnu samoupravu? Kada proizvedemo takav ljudski resurs, kada imamo takve ljude. Kada ćemo imati bržu upravu? Kada budemo imali sposobnije ljude na tim pozicijama. I ono kada razgovaramo sa direktorima velikih domaćih i stranih kompanija, kada razgovaramo mi unutar naših političkih opcija, shvatićemo da je najveća vrednost koju ima naše društvo i naša zajednica, svako društvo i svaka zajednica, u stvari ljudski resurs i da tome treba da se posvetimo.Ovaj kodeks o kome danas govorimo i koji ćemo sutra usvojiti svakako je važan, ali je važnije od toga da vidimo šta naša deca uče u školama, šta naša deca uče u našim kućama, kako mi vaspitavamo našu decu i generacije koje dolaze. Kada od toga krenemo neće više biti važno da li imamo Poslovnik u parlamentu ili da li imamo kodeks koji definiše način ponašanja i što je još poražavajući način sankcionisanja.Ono što je takođe važno u ime naše stranke jeste Stranka pravde i pomirenja. Znači, važno je pomirenje, ne samo među nama ovde ljudima, već prevashodno prema narodima, pogotovo ovde gde mi živimo na zapadnom Balkanu među političkim opcijama. Važno je da ne unosimo ostrašćenost u politički diskurs jer bliža prošlost nas jako dobro uči da su teške reči teške izrečene optužbe na odgovornim mestima bile čak uvod i u ratove. Podržaćemo svakako usvajanje ovog kodeksa.Ono što hoću da kažem jeste da sada živimo u jednom trenutku gde imamo jednu opštu vulgarizaciju Ona se ne dešava samo ovde u parlamentu i u lokalnim parlamentima, ona je naprosto produkt trenutka u kom mi živimo. otvorimo dnevne novine, pogledamo televiziju, vi naprosto imate jednu inflaciju te vulgarizacije i onda nemoguće je ni parlament kao jedno najviše predstavničko telo građana poštedeti svega toga. Zato je jako važno da imamo jednu dominaciju pozitivnih vesti nad negativni.Mi znamo da vest, čitanost najbolje prodaje negativna vest. Međutim mi na taj način pospešujemo jednu negativnu energiju, jedno negativno razmišljanje u društvu. Iz tog razloga vrlo retko ćemo danas čuti pozitivne vesti, vesti kao što je primer da je policajac Ivan Milojević u Novom Pazaru hitrom i odgovornom akcijom spasao jedno ljudsko biće. Svi smo čuli šta se tamo desilo, da smo imali jedan mafijaški, revolveraški obračun, ali malo nas je zapamtilo ime ovog čoveka. To je ta vulgarizacija društva o kojoj ja govorim i gde mi između ostalog sa ovog mesta trebamo poslati poruku da to tako ne treba.Takođe, imali smo akcije, humane akcije u trenutku i sada kada se naše društvo i naša država i svi građani i medicinski sektor bore sa 19, sa pandemijom tog virusa, da je dijaspora iz naše zemlje, a posebno moram da kažem iz oblasti iz koje ja dolazim iz Sandžaka, za svaki dom zdravlja i bolnicu dobili su donaciju u vidu medicinske opreme, rendgen aparata, automobila za prevoz hitne pomoći. To su pozitivne vesti koje mi ne možemo na žalost da nađemo u medijima.Ovaj kodeks nam je jako važan, ali hoću da istaknem da ni ova ni prethodne skupštine nisu ništa ni bolje ni gore od skupština koje imamo i u EU i u zapadnom svetu. I tamo se dešava da ljudi u nekom trenutku rasprave pređu neku granicu koja se zove politička korektnost. Možemo i da analiziramo predsednike i najmoćnijih država i da pogledamo kako se oni obraćaju medijima ili kako se obraćaju ženama u politici.Ponosan sam na ponašanje ogromnog broja kolega u ovoj Skupštini ali i na ponašanje najvećih državnih funkcionera i mislim da u odnosu neke prethodne godine imamo u javnom diskursu i u parlamentu i u Vladi mnogo više tolerancije i mnogo jedan bolji odnos.U danu za glasanje glasaćemo za usvajanje ovog kodeksa. Hvala vam. Zahvaljujem predsedniče.Kolega Samir me je pomenuo imenom i prezimenom.Naravno da sam imao svoje razloge kada sam govorio o poštovanju Ustava Republike Srbije i nisam smatrao da kolega Samir ima razloga u tome da se prepozna. Kada je već pomenuo, ne mislim da je to učinio zlonamerno, ali kada je već pomenuo želim da pojasnim.Ja sam o tome više puta govorio ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, ovo je Narodna skupština Republike Srbije. Svako od nas je onog trenutka kada su verifikovani mandati potpisao zakletvu, a ta zakletva podrazumeva i poštovanje Ustava i da ćemo raditi u najboljem interesu građana Srbije.Ustav kaže da je Srbija jedinstva i nedeljiva. I onda je za mene nezamislivo da predsednici, kao predsednici poslaničkih grupa Narodne skupštine Republike Srbije odlaze, recimo, u Prištinu i šalju zapaljive poruke upućene Vladi Republike Srbije, samo zato što incidenti koji su želeli da izazovu ovde u parlamentu i da skrenu pažnju javnosti nisu uspeli, jer su od strane predsednika naišli na jedan prag tolerancije i rasprava nastavljena u demokratskom duhu.Dakle, to što oni imaju osećaj manje vrednosti to je njihov problem. Srbija ne želi da diskriminiše nikoga, a to što oni diskriminišu predstavnike svoje nacionalne zajednice to je već njihovo pitanje. Ja nemam problem lično sa integritetom tih narodnih poslanika, ali imam žestok problem sa onim što oni govore u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To sam jasno rekao i uvek ću skrenuti pažnju kada neko kaže da se u Gračanici slobodno viori srpska zastava. To je bio moj razlog zašto sam rekao da se mora poštovati Ustav Republike Srbije. Zahvaljujem predsedniče.

sam spomenuo poštovanog kolegu samo iz razloga da nemamo generalizaciju. Znači, ako neko iz bilo kog naroda krši Ustav ili bili koji zakon, postoje institucije ove zemlje koje u skladu sa Ustavom i zakonom treba da reaguju. Ali, to naglašavanje jasno sam akcentovao, znači manjinske zajednice u Republici Srbiji treba da znaju, ja mislim da to manjinske zajednice znaju, ja kao pripadnik manjinske zajednice to znam, vi kao pripadnik pripadnik većinskog naroda isto to znate i ne postoji neki etnički zakoni, hvala Bogu, u ovoj zemlji koji nas odvajaju, jednostavno, niti sam mislio da vi mislite nešto zlonamerno, ali samo zbog diskursa i zbog građanki i građana koji nas gledaju Ustav i Zakon Republike Srbije treba da poštuju svi, a ako postoje neki koji ne poštuju, vi treba imenom i prezimenom da kažete da politička opcija, ti ljudi itd.

nama je već dugoočekivani Predlog odluke o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika. Iako se na usvajanje kodeksa čeka već duži niz godina zbog nesuglasica i opstrukcija od strane opozicionih poslanika od 2014. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srbije sam kodeks do danas nije usvojen.Kodeks sadrži detaljan niz etičkih pravila kojima se definiše jasan okvir u sklopu kojeg narodni poslanici moraju obavljati svoje aktivnosti, doprinosi jačanju političkog kredibiliteta i kao formalni dokument daje jasne smernice o prihvatljivom i neprihvatljivom ponašanju narodnih poslanika, i doprinosi stvaranju političkog ambijenta koji se zasniva, pre svega, na pristojnom, na tačnom, na transparentnom, na poštenom i ispravnom ponašanju narodnih poslanika.Usvajanje kodeksa ponašanja narodnih poslanika je i očekivano s obzirom da se Srbija nalazi na evropskom putu, u procesu pristupanja Republike Srbije EU, te se intenzivno radi na primeni evropskih standarda i usklađivanju naših principa, propisa i zakona sa zakonima EU.Kodeks EU.Kodeks ponašanja narodnih poslanika usvaja se sa ciljem da se etički standardi narodnih poslanika podignu na jedan viši nivo čime se povećava poverenje građana Republike Srbije u parlament i nepoštovanjem tih vrednosti sadržanih u kodeksu se direktno podriva ugled Narodne skupštine Republike Srbije.Kodeks sadrži osnovna načela, opšte etičke vrednosti i pravila ponašanja kojih se svi mi narodni poslanici moramo pridržavati u svom radu

tom smislu svi mi smo prilikom stupanja na dužnost narodnog poslanika svečano položili zakletvu i tom prilikom se obavezali da ćemo nastupati i delovati u skladu sa Ustavom Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o Narodnoj skupštini, Poslovnikom o radu, u budućnosti u skladu sa kodeksom o ponašanju narodnih poslanika i svim ostalim važećim pravnim aktima.U tom smislu svi mi u svakom trenutku moramo imati na umu da smo mi narodni poslanici, da smo legitimno izabrani predstavnici građana i da smo ovde upravo zbog njih, da u direktnom i neposrednom kontaktu sa njima i u poslaničkim kancelarija i na tribinama i na drugim mestima javnog okupljanja uvek budemo na usluzi našim građanima. Njihove ideje, njihove predloge i njihove sugestije mi moramo afirmisati pred nadležnim radnim telima. Upravo je to sadržano ovim kodeksom.Kodeks predviđa da je poslanik u obavezi da redovno održava otvorene veze sa društvom i da sarađuje sa svim predstavnicima društva.Jedan od osnovnih principa je i princip zalaganja za opšti interes koji podrazumeva da će narodni poslanici u svom radu nastupati i zalagati se za javni interes, za interes nacije i građana koje predstavljaju, bez ikakve težnje za zadovoljavanjem nekih ličnih, finansijskih ili materijalnih interesa za sebe, svoje bližnje ili neko drugo lice. To praktično znači da lični, materijalni, interes grupe ili interes političke partije kojoj narodni poslanik pripada ne sme biti iznad javnog interesa.Ne sme postojati diskriminacija ni po kom osnovu i poslanik u svom nastupanju mora imati jednak odnos prema svima. To znači da je u kodeksu sadržano poštovanje ljudskih prava i zabranjuje se pozivanje i na pol i na starost i na rod i na nacionalnu i versku pripadnost i na političko opredeljenje prilikom odbrane odgovarajućih argumenata i trebamo nastupati bez ikakvog zadiranja u lični i privatni život.Predviđeno je da se svaki narodni poslanik mora uzdržavati od upotrebe poverljivih informacija do kojih dolazi prilikom obavljanja ove funkcije takođe radi ostvarivanja lične koristi za sebe ili svoje bližnje.Ono što je jako bitno i na šta svi posebno trebamo obratiti pažnju to je poštovanje opštih etičkih vrednosti. To je, pre svega, istina kao temeljna vrednost, zatim pravičnost i poštenje, nepristrasnost i odgovornost, integritet, otvorenost i dostupnost. Svi mi narodni poslanici svojim ličnim primerom moramo biti uzor etičkog ponašanja nosioca bilo koje javne funkcije.Kodeks podrazumeva i da izbegavamo upotrebu reči, gestova ili drugih radnji koje mogu biti uvredljive, kojima se vređa ljudski ugled i dostojanstvo, ali i uvredljive i neprikladne izjave kojima se vređa ugled parlamenta.Dužni sredstva, ne samo mobilne telefone, na način koji ometa tok Narodne skupštine.Kodeksom je zabranjeno i unošenje obeležja i simbola političkih partija ili stranih država, osim simboličnih obeležja političkih partija, a toga smo bili svedoci u prethodnim danima.Mislim da svi mi moramo imati na umu da smo poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koja je nezavisna i suverena država i koja se nalazi na evropskom putu.Kodeks propisuje i da izabrani predstavnici neće koristiti prednosti obavljanja poslaničke funkcije u cilju ostvarivanja vlastitih direktnih ili indirektnih interesa i da će poštovati sve važeće propise koji se odnose na ograničavanje istovremenog obavljanja dve ili više nespojivih funkcija.Ukoliko bilo ko od nas ima neposredan ili posredan lični interes o temi ili o stvari o kojoj se raspravlja ili odlučuje u Narodnoj skupštini Republike Srbije, dužan je da pre početka rasprave ili pre početka odlučivanja o tome obavesti pisanim ili usmenim putem predsednika Narodne skupštine.Kodeks nas obavezuje da se uzdržavamo od svih aktivnosti koje se mogu okarakterisati kao podmićivanje i obavezuje nas da se aktivno uključimo u sve oblike razotkrivanja korupcije.Kodeksom

i sa poštovanjem moramo da se odnosimo prema svim zaposlenim licima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, bez ikakve diskriminacije. Osim toga, ne smemo od drugih lica da zahtevamo da preduzimaju određene aktivnosti u cilju ostvarivanja naših interesa.Dužan je narodni poslanik da nadoknadi svu materijalnu štetu koju je namerno ili iz krajnje nepažnje naneo Narodnoj skupštini Republike Srbije.Ono što je bitno je da se od svih nas očekuje da u svom radu nastupamo javno i da podstičemo svaku otvorenost prema javnosti.Nadzor nad primenom kodeksa ima Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i ukoliko postoji ikakva indicija o povredi kodeksa i predsednik Narodne skupštine i svi mi narodni poslanici možemo nadležnom Odboru podneti prijavu o povredi kodeksa, pri čemu Odbor odlučuje o daljim aktivnostima, da li je prijava potpuna ili nepotpuna, da li postoji potvrda o povredi odredbi kodeksa, da li su navodi podnosioca prijave osnovani ili nisu.Odbor donosi odluku o povredi kodeksa i za nepoštovanje kodeksa izriče se mera opomene ili javne opomene koja će biti istaknuta na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije u trajanju od dana.Poslanik parlamenta u svakom trenutku i na svakom mestu, što znači i unutar i izvan parlamenta, mora da se ponaša na način koji održava ugled i dostojanstvo ovog visokog doma i da svojim aktivnostima utiče na očuvanje duha parlamenta.Sve pomenuto me je samo dodatno inspirisalo da se osvrnem na radnje i aktivnosti kojih smo bili svedoci u prethodnom periodu i na one narodne poslanike i funkcionere čije se ponašanje i te kako kosi sa odredbama ovog kodeksa.Da krenemo od glasnogovornice Dragana Đilasa Marinike Tepić, koja, iako je do sada promenila čak šest stranaka, ali nikada do sada nije imala ovako bogatog šefa, koji je sam priznao da poseduje 25 miliona evra u nekretninama i za čijih je 619 miliona sada već čuo ceo svet, ali pošto je on čovek o kome se ne govori, mene samo jedna stvar interesuje. Da li je on čovek o kome se ne govori samo po pitanju Mosta na Adi ili je on čovek o kome se ne govori po pitanju svake korupcionaške afere koja se vezuje za njegovo ime? U tom slučaju bi smo morali da imamo sud koji bi radio samo za njega i koji bi nama izdavao rešenja kojima nam se zabranjuje da pominjemo lik i delo tog čoveka, ali da se vratimo na Marinike Tepić.U interesu građana Republike Srbije radi tako što svoj potpis stavi na papir i lažno optuži srpski narod za genocid u Srebrenici, jedino što ne znam koja je u tom trenutku politička partija bila u njenoj sferi interesovanja?Svoje znanje i iskustvo je sticala napuštajući svoje stranačke kolege i partijske saradnike odmah nakon izbornih neuspeha, a svakako će ostati upamćena i kao najneuspešniji pokrajinski sekretar. Tu dolazimo do onog dela koji se odnosi na korišćenje i zloupotrebu funkcije u cilju ostvarivanja ličnih i vlastitih interesa.Kao pokrajinski sekretar za omladinu i sport nenamenski je trošila budžetska sredstva u cilju ostvarivanja ličnih i privatnih interesa, inspekcija utvrdila da je finansirala jedan fitnes klub koji praktično i ne postoji, jer se na adresi pomenutog fitnes kluba nalazi privatna kuća

i tu dolazimo do onog dela koji se odnosi na diskriminaciju, na jednako ponašanje prema svim građanima Republike Srbije, ali je zato davala novac za one klubove koji su u njenoj sferi interesovanja, iako su ti klubovi igrali u beton ligama.Dalje, ligama.Dalje, kada govorimo o koruptivnoj družini u opozicionim krugovima, opet se sve vezuje za glasnogovornicu Dragana Đilasa. Jedan od njenih prvih saradnika u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, narko diler i čovek koji je od ranije poznat policiji, je bio zadužen da iseli novinara iz Pančeva, jer je taj čovek za Mariniku Tepić nepodoban. Tako ona radi u interesu građana Republike Srbije.Ono što nam nije poznato od kada tačno datira to njihovo poznanstvo i koliko je on profitirao

koju lažnu informaciju, jer je ipak stručnjak za sve. Žena drži konferencije za štampu ispred kovid bolnice dok se ljudi bore za život.Kada je reč o kovid bolnici u Kruševcu, plasirala je lažne informacije i plasirala je fotografije bolnice koja je

Čovek koji je iskoristio položaj ministra spoljnih poslova Republike Srbije kako bi sebi izlobirao mesto predsednika Skupštine UN i pri tom nije ništa uradio u javnom interesu, već je tu poziciju iskoristio isključivo za ličnu promociju i kako bi nedozvoljeno sticao sredstva za svoj Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, organizacija koja je dobila tri miliona evra donacija, a da su pri tom donatori sakriveni od očiju javnosti. Da li je to princip zalaganja za opšti interes?Ovo bismo mogli da posmatramo kao princip zalaganja za opšti interes samo po računici Miroslava Aleksića koji kad od dinara oduzima dolare dobije rezultat u evrima i koji je kao narodni poslanik bio spreman da dođe u dom Narodne skupštine samo kako bi se upisao na spisak i primio putne troškove a da pri tom ne uđe i ne diskutuje sa ostalim narodnim poslanicima, već samo povremeno iskoristi mikrofon u holu Narodne skupštine za plasiranje besmislica i za ličnu promociju.Kao predsednik opštine Trstenik, u trenutku kada je čuo da postoje naznake za izgradnju Moravskog koridora, kupovao je parcele i sadio voćnjake. Valjda smatrao da će profitirati kasnije od prodaje tih istih parcela. Slučajno, dok je on bio predsednik opštine Trstenik, njegovi tast i tašta su bili u nadzornom i upravnom odboru jedne fabrike u Trsteniku. Tako opozicioni političari rade u interesu građana Republike Srbije.Srpska napredna stranka u interesu građana Republike Srbije i radi i gradi. Samo u ovom trenutku, i pored cele situacije sa korona virusom,

Ni od jednog projekta se nije odustalo. Nije se odustalo ni od rekonstrukcije Infektivne klinike, čiji se završetak radova očekuje u aprilu naredne godine. Ono što je jako bitno da se nijedan investitor nije povukao ni odustao od planirane cele situacije sa korona virusom, mi podižemo plate, podižemo penzije, imamo nikad veći budžet za kapitalne investicije. Budžetom za 2021. godinu, predviđeno je povećanje penzija od 5,9%, povećanje plata u javnom sektoru od 5%, povećanje minimalne zarade od 6,6% i paralelno sa tim smanjenje opterećenja na zarade za 0,6%, što je jako značajno za poslodavce, povećanje neoporezivog dela dohotka sa 16.300 na 18.300.Ako bih se osvrnula samo na ono što je u proteklih 10-ak dana urađeno u Republici Srbiji, jasan je pokazatelj kako SNS radi u interesu građana Republike Srbije postavljen je kamen temeljac za novu japansku kompaniju u Inđiji „Tojo Tajers“, isplaćena je jednokratna pomoć penzionerima u iznosu od 5.000 dinara, otvorena nova kovid bolnica u Kruševcu koja je izgrađena u rekordnom roku za samo četiri meseca i otvoren je državni data centar u Kragujevcu, zahvaljujući kom Srbija postaje zemlja sa najmodernijom bazom podataka.Kada je reč o zaštiti dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije, cilj je da se pre svega suzbiju sve aktivnosti i postupci svih narodnih poslanika koji urušavaju dostojanstvo ovog visokog doma. Ne smemo da dozvolimo da se ikada više ponovo nemili događaji poput vređanja, poput ponižavanja, omalovažavanja i verbalnog nasilja u ovom visokom domu. Ovo je mesto gde se isključivo govori snagom argumenata i

kada fizički nasrće na predsednicu Narodne skupštine, kada narodne poslanike gađa kompjuterskim mišem, kada cepa sakoe poslanicima, kada unosi kamen u ovaj visoki dom.Setimo se Saše Radulovića koji je ovde dolazio sa gitarom. Dok su narodni poslanici stajali uz himnu „Bože pravde“ jer se završavalo tada jesenje zasedanje, on je u holu Narodne skupštine pevao i svirao uz pesmu „Pada vlada“.Setimo se šta je sve radio Srđan Nogo. Pozivao je ljude da nasilno upadnu u ovaj visoki dom.Da li je to očuvanje dostojanstva ovog visokog doma? Da se na posao, jer ovo jeste naše radno mesto, dolazi sa peintbol puškama i praćkama i da se građani Republike Srbije pozivaju da dođu na puškaranje na buduće narodne poslanike?Dom Narodne skupštine mora biti mesto u kome se odvijaju teške i argumentovane rasprave, u kojima se diskutuje i debatuje, a ne birtija u kojoj se vređa, psuje, pljuje i dovikuje i tome moramo stati na put. To je neprimereno i nedopustivo u parlamentu, u najvišem zakonodavnom telu jedne države. Usvajanjem kodeksu ponašanja narodnih poslanika će se upravo tome stati na put, te će poslanici SNS svakako podržati predloženi kodeks ponašanja narodnih poslanika. Hvala.

Hvala, gospodine predsedniče.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, Srbije, u ime SDPS pozdravljam odluku da stavimo na raspravu kodeks ponašanja narodnih poslanika. O tome smo razgovarali i mnogo ranije, ali nije bilo političke volje da o tome raspravljamo i da ga donesemo.U donesemo.U potpunosti sam siguran da ćemo mi u toku sutrašnjeg dana doneti ovaj kodeks i da će to biti jedno pravilo ponašanja.U svom govoru želim da se osvrnem na još jedan deo našeg ponašanja, a to je na javni prostor u Republici Srbiji.

porodicu, decu, roditelje, veru, opredeljenja, sve možete napadati, a da za to ne snosite posledice.Nema posledica i jednostavno naš javni prostor postaje zagađeni prostor. Zašto? Zato što smo izgubili mnoge kriterijume, zato što pojedinci smatraju da mogu sebi sve da dozvole, da govore o svemu i svačemu, a da za to ne snose nikakve posledice.I još nešto. U našoj zemlji, u Srbiji, izgleda da istina više nije bitna.

Čak i juče sam video jedan primer gde sam bio akter jednog događaja, gledao sam izveštaj na jednoj televiziji, neću je spomenuti, neću ni jednu televiziju spomenuti, ali sam video šta znači neprofesionalizam, šta znači tendenciozni prikaz i šta se želi da postigne – da ono što je dobro, da se prikaže kao loše i da građani imaju saznanje da mi ništa ne znamo a da oni drugi znaju bolje od nas i i da rade bolje od nas.Znate, mnoge vrednosti u jednom društvu se ne mogu uvek i propisati jednim aktom. Ovaj kodeks ponašanja može samo da nam bude jedan vodič a ne da mi mislimo da samo čitajući ovo ćemo se tako ponašati. Mnoge vrednosti se stiču u porodici, u školi, vaspitanjem školi, vaspitanjem samog sebe, verom u samog sebe. Znate, ako mi potcenimo znanje, potcenimo poštenje, istinu, skromnost, odgovornost, poštovanje i sve relativizujemo, kad dođemo u situaciju da nam istina više nije istina, da laž postane istina, onda čovek izgubi sve kriterijume, ne zna kako da se ponaša.Pozdravljam odluku da sami počinjemo od našeg parlamenta, što bi se narodski reklo – da čistimo u svom dvorištu. Ali, ne samo da govorimo rečima, već da to pokazujemo i delom i ličnim primerom. Znate, lični primer je vrlo važan.Drugo, ovaj kodeks jeste i zadatak koji imamo da bismo ušli u Evropsku uniju i kao što znate, Evropska unija nije baš tako uređena i nije jedna cvetna bašta, ali je i nešto najbolje što postoji i zato Srbija treba i mora da postane član EU,

kažem da EU nije uvek jedinstvena, ja sam prisustvovao u Evropskom parlamentu mnogim raspravama. Znate, tamo postoje razne radikalne grupe, leve i desne orijentacije. Tamo čujete mnogo stvari, vrlo neprijatnih, vrlo nekulturnih, ali to je manjina. Oni mogu to da kažu, ali nema plodnog tla u Evropi da to zaživi, da to cveta i da to napreduje. Tamo je većina demokratska. Poštuje se stav većine i poštuju se te vrednosti, one prave vrednosti, istine, pravičnosti, poštenja, odgovornosti, integriteta.Pripadam grupi ljudi koja nije za zabrane. Pripadam grupi ljudi koja poštuje slobodu. Ali, rekao sam i neki dan – sloboda nije neograničena. Moja sloboda traje dotle dok ne ugrožavam nekog drugog. Poštujte tog drugog. Poštujte različitosti. Upravo to je ono što ovaj naš kodeks daje nama i daje mogućnost da mi tako delujemo.Narodne poslanike biraju građani Srbije. A zašto ih biraju? Biraju ih da štite njihove interese. Ima još nešto što je veoma važno, što ponekad mi, narodni poslanici, zaboravljamo, češće i zastupajući samo stranačke interese. Imamo državne interese. Država Srbija je ta koja nam mora biti veoma bitna i ponekad neka uža stranačka gledanja moramo staviti u drugi plan, a u prvi plan staviti interese građana Srbije, državne interese.Nas su građani Srbije danas izabrali. Sutra nas možda neće izabrati, mi možda sutra nećemo biti narodni poslanici i nećemo biti na nekim funkcijama. Ali, kad završimo svoje mandate, mi moramo stati pred ogledalo i reći – dajte da vidimo šta smo mi to uradili za našu zemlju, za državu Srbiju, da li smo neke od osnovnih stvari stavili u prvi plan?Govorimo o mnogo stvari, mnogo tema se ubacuje. Ali, naš trenutni državni interes jeste borba protiv Kovida – 19. Tu moramo svi da se ujedinimo, ma koliko različito mislili o nekim stvarima, ma koliko različito gledali. Ali, sve naše snage, kapacitete, umeće, moramo upotrebiti da imamo pobedu nad Kovidom – 19.Znate, često koristimo i jake reči. Pustimo jake reči. Ostaju rezultati iza nas. Jake reči budu pa prođu. I sam naš pesnik je rekao – Ubi me jaka reč. Nemojte jake reči. Dajte da vidimo šta ostaje iza nas, šta smo mi to uradili da bismo unapredili Srbiju, šta smo izgradili, šta ostaje iza nas.I još nešto. Poslanici su javne ličnosti. Našim delovanjem mi dajemo primer drugima. Ja sam pristalica davanja ličnog primera. Znate, ne možete nešto naučiti, ne možete naučiti kao papagaj pa ponavljati. Vi morate imati u svojoj ličnosti, u svom vaspitanju, u svom integritetu te vrednosti. Ako te vrednosti poštujete, tada ćete i delovati.Ja moram da naglasim da će Socijaldemokratska partija Srbije glasati za ovaj kodeks, sa zadovoljstvom. Ali, još nešto da naglasim. Mi ćemo, i do sada smo to radili, ali i ubuduće, ličnim primerom dokazivati šta znači odgovorno se ponašati, šta znači poštovati drugog. Mi smo spremni da čujemo i različita mišljenja, ali kroz razgovor, argumentima, činjenicama, da dođemo do najboljeg rešenja, jer u različitosti mišljenja stiže se do najboljeg rešenja. A za državu Srbiju, za sve nas, za građane Srbije, veoma je bitno da imamo dobra rešenja, jer ta dobra rešenja dugo traju. Loša rešenja se vrlo brzo pokažu kao loša rešenja.Naglašavam, Socijaldemokratska partija Srbije i njena poslanička grupa će uvek ličnim primerom, dostojanstvom, braniti demokratiju, slobodu, ovaj dom i to je ono što moram da naglasim, da ćemo uvek argumentima, u pristojnoj raspravi, poštovanjem drugog, poštovanjem različitosti, dolaziti do najboljih rešenja. Hvala. Hvala. Hvala.Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, mislim da je dobra stvar što smo u prilici danas da razgovaramo o kodeksu ponašanja narodnih poslanika i trebalo bi pre svega pohvaliti Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja što je konačno ovaj tekst stavio na raspolaganje Skupštini da o njemu razgovara. Kažem „konačno“, zato što očigledno ranije nije postojala politička volja da se ovakav jedan dokument nađe i da bude predmet razgovora na Narodnoj skupštini Republike Srbije.Mislim da je dobro da razgovaramo o sadržaju ovog dokumenta, ali i da razgovaramo o onome što Narodna skupština danas jeste i što Narodna skupština u političkom životu Republike Srbije znači.Ovo pominjem zato što u članu 6. ovog kodeksa se govori da narodni poslanik ima obavezu da se ponaša na način da će jačati integritet Narodne skupštine i poverenje javnosti u Narodnu skupštinu kojom neće ugroziti ugled Narodne skupštine i narodnih poslanika, ali koliko god ovaj dokument bio dobar, koliko god narodni poslanici vode računa o sadržaju njegovih odredbi, moramo takođe imati na umu jednu stvar koju koju starije kolege, poslanici znaju iz iskustva koje imaju radeći u ovom cenjenom domu, da je jedana stvar šta mi govorimo ovde u Narodnoj skupštini, a druga je stvar šta će se pojaviti u medijima Srbije.Znate, možete se ubiti od objašnjavanja sadržaja nekog zakona, da govorite o dobrim ili lošim stranama nekih rešenja da se trudite da ukažete šta ta rešenja znače za život ljudi, da govorite o rezultatima na jedan ili drugi način, to je sve pitanje sposobnosti narodnog poslanika i načina njegovog izražavanja, ali ne možete znati šta će pojaviti i da li će se uopšte pojaviti.Ovo govorim zato što mislim da je dobro da mi razgovaramo o kodeksu ponašanja narodnih poslanika, ali i da govorimo i o Narodnoj skupštini. Moj je utisak da se zbog rezultata izbora koji su bili pre nekoliko meseci i zbog sastava Narodne skupštine Republike Srbije odredili građani, to treba eksplicitno reći da se u jednom delu javnosti pokušava ova Narodna skupština pokazati kao nekompetentna, kao loša, da Narodna skupština nema sastav koji po mišljenju, da kažem tog elitnog dela tzv. javnosti, ili koja uzima sebi za pravo da tumači sve na način koji njima odgovara, iznosi takve stvari o Narodnoj skupštini Republike Srbije.Znate, ja sam poslanik dugo godina u Narodnoj skupštini Republike Srbije i mislim da imam moralno pravo da dam jednu ocenu o radu parlamenta. Bio sam i poslanik u sazivima od 2001. godine do 2008. godine i prisustvovao sam nekim stvarima koje su nedostojne za narodne poslanike i nedostojne za parlament kao instituciju, ali nisam čuo nikad da je parlament tada bio kritikovan na način koji se pokušava kritikovati danas.Postavlja se jedno logično pitanje gospodine predsedniče da li je veći problem način na koji će poslanik izraziti neku svoju misao, neki svoj stav ili je problem recimo, krađa prilikom glasanja koja su se dešavala posle 2000. godine? Znate, mi imamo dve velike, ako mogu reći afere u parlamentu koje nikada nisu završene do kraja. Jedna je glasanje, stariji se sećaju, glasanje o Zakonu o radu, kada se čak iz Turske glasalo da bi se obezbedio taj jedan ili dva poslanika, da bi Zakon o radu bio izglasan i to je ostavljeno, pokriveno prašinom, a drugo glasanje je bilo kada se glasalo o guverneru Narodne banke Srbije.Ja to znam, jer sam tada bio predsednik poslaničke grupe SPS i moram vam reći da mi je jedan kolega odmah nakon glasanja ukazao da su dve naše kartice iskorišćene za glasanje da bi se izabrao guverner Narodne banke. Tražio sam po Poslovniku, tadašnjem Narodne skupštine Republike Srbije, obaveza je bila predsednika da dostavi listing šefu poslaničke grupe u roku od 24 sata od trenutka kada je izvršeno glasanje. Taj sam listing dobio nakon šest meseci.U međuvremenu sam ja naravno, podneo krivičnu prijavu za zloupotrebu službenog položaja i ta krivična prijava sedi u nekoj fioci, pored tadašnjeg predsednika, odnosno predsednice Narodne skupštine i sada postavljam sebi i vama pitanje – da li je to dostojno ponašanje narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Da li to govori Da li to govori o karakteru ponašanja Narodne skupštine? Ali nije bilo kritičkih reči, sem časnih izuzetaka o tome šta Narodna skupština tada radi. Da ne pominjem da nosiocima tih funkcija nije palo napamet da eventualno priznaju to pa da se ponovo proveri glasanje u Skupštini, jer skupštinska većina je postojala, ali nije postojala dobra politička volja.Ovo govorim iz razloga što mislim da je dobro da mi razgovaramo o ovom kodeksu i mislim da je tačna formulacija navedena u sadržaju ovog kodeksa da treba da poveća svest narodnih poslanika o njihovom radu, ali mi zajedno svi treba da se potrudimo i građanima Republike Srbije da podignemo svest o značaju Narodne skupštine.Znate, Narodna skupština je jedan jako važan organ vlasti, zakonodavna vlast. Meni se Narodna skupština da vam kažem, pogotovu dopada i iz razloga što u odnosu na izneto mišljenje nekog svog kolege, narodnog poslanika, bez obzira da li se slažete ili ne, vi ste u situaciji odmah da reagujete bez saopštenja, bez nekih daljinskih tekstova, naručenih tekstova ili nečeg trećeg. Dobra stvar je što jednostavno možete odmah da reagujete na svaku izrečenu rečenicu.Bio sam takođe u situaciji da kao član naše delegacije u Savetu Evrope slično kao moj kolega prisustvujem nekim sednicama u Savetu Evrope. Evo i tu je naša potpredsednica Elvira Kovač, koja je vodila jedan Komitet za ravnopravnost i vodi u Savetu Evrope, i tamo imate priliku da vidite što šta. I onda jednostavno shvatite da po neka reč izrečena u našem parlamentu su suviše jake ili se izgovore sa određenom negativnom namerom.Ponavljam ono što sam rekao na početku svog izlaganja, građani Srbije odlučuju ko će sedeti u ovoj Skupštini, a ne neko drugi i gde ćemo, ako nećemo ovde da iznesemo neki svoj stav i o nekom ponašanju. Stvarno je nedostojno kako ja da ne branim, primera radi, da mi ne zamere drugi, počeću od njega, kako da ne branim predsednika svoje partije, kada je, recimo, pre nekoliko godina brojali smo 250 dana bio na naslovnim stranicama nekih medija od 365 dana, koliko godina ima, pa kako da ne kažete u Narodnoj skupštini da to nije prihvatljivo ili kako ne braniti predsednika Republike kada se napada njegova porodica. Ja to pominjem zato što sam i ja bio u situaciji 2013. godine, da budem napadan, odnosno moja porodica. Pa gde ćete da kažete, ako nećete ovde? Jer, izvinite drugi objavljuju samo ono što hoće ili ono što im neko drugi kaže da treba objaviti.Narodna skupština jeste mesto za diskusiju, jeste mesto za razgovor, jeste mesto gde narodni poslanik treba da kaže šta misli i o nekim pojavama i o određenim dešavanjima, o svemu onome što čini sadržaj života građana Republike Srbije. Mi predstavljamo građane i mi u njihovo ime nastupamo ovde. Ako nećemo ovde, gde

iskrivljavanju istine, lažnim izjavama, grubim izjavama, vređaju pojedinca da bi izazvali pažnju na sebe.Dobro je što se sednice Narodne skupštine Republike Srbije prenose javno. Ako su građani Republike Srbije birali narodne poslanike, onda su u situaciji da vide kako se ponašaju narodni poslanici, pa neka oni donesu odluku o tome šta misle o tim narodnim poslanicima ili o političkoj stranci koju oni predstavljaju, a ne da to donose neki drugi.Namerno kažem neki drugi, jer neću da pominjem imena da se ovo ne bi pretvorilo u neku drugu vrstu diskusije. Parlament je važno mesto u političkom životu Republike Srbije i mi moramo da pazimo ovu narodnu skupštinu i da vodimo računa, kao što govorimo o ovom kodeksu šta i na koji način govorimo, da shvatimo da to predstavlja ne samo nas, nego i Narodnu skupštinu Republike Srbije.Mislim da je član 6. ovog kodeksa izuzetno važan, jer govori o etičkim vrednostima koje svaki narodni poslanik mora da poštuje. To su istina, pravičnost, poštenje, nepristrasnost, odgovornost, integritet, otvorenost, dostupnost. Poslanik treba da bude uvek dostupan svima onima koji se interesuju za to šta on radi u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da odgovara na sva pitanja, jer on predstavlja građane i vodi računa o javnom interesu.Moram da ponovim ovo javnom interesu, zato mi se i dopada što su određenim amandmanskim promenama unapređene odredbe ovog kodeksa, jer su uvažene i neke druge sugestije GREK-a i nekih drugih institucija koje se zalažu za unapređenje rada poslanika. Jednom rečju, mislim da smo uradili jako puno korisnih stvari da bi podigli svest i o načinu na koji poslanik treba ovde da nastupa, ali i da bi govorili o Narodnoj skupštini Republike Srbije.Moram reći da mi je interesantan i stav 3. člana 20. ovog kodeksa, koji govori, citiram - narodni poslanik ne sme da iznosi podatke, činjenice, ocene iz ličnog ili porodičnog života drugog lica koje mogu da naškode časti ili uvredi tog lica.Apsolutno se slažem sa ovom odredbom člana, ali se postavlja jedno logično pitanje, šta ako neki mediji da objave neki podatak, pa ga poslanik onda citira?

Novine će se uvek pozvati na to da ne želi da objavi izvor svojih informacija, a poslanik je objavljivanje takve informacije, odnosno prenošenjem takve informacije, apsolutno na raspolaganju javnosti. A da li je informacija tačna? To ne znamo. Jer, tačno se neke informacije, nažalost, možemo da utvrdimo samo u sudskom sudskom postupku i to ako vodite sami postupak parnični, jer znate kako, kažem, imam bogato iskustvo iza sebe, pa znam kako to izgleda u praksi, svi se zaklinju u javnost rada, u demokratiju, u pravo, da se može reći i preneti šta se hoće, ali se odlučuje na način na koji to određuju oni koji da kažem i upravljaju informacijama na nivou kada ona izađe iz Narodne skupštine Republike Srbije.Mislim, jednom rečju, da je dobro što smo mi danas počeli ovaj razgovor o kodeksu ponašanja narodnih poslanika i mislim da Skupština treba, da poslanici u Narodnoj skupštini trebaju da razgovaraju na način da afirmišu i način svog rada i Narodnu skupštinu i teme koje se nalaze na dnevnom redu, uvek uz mogućnost da daju svoj komentar o nekim društvenim pojavama, naravno, navodeći izvor, ako koriste neke druge podatke, navodeći izvor tih podataka, jednom rečju da budu spremni da odgovaraju građanima za ono što građane interesuje, jer mimo ove sfere, mimo ove sale, mi imamo komunikaciju u okviru svoje političke stranke, kada se neko interesuje o našem radu i ti građani, takođe, zaslužuju da budu na adekvatan način predstavljeni.Jednom

Želeo bih samo da dodam još nešto, ne znam da li ste imali priliku da pogledate izveštaj Evropske komisije, ima i deo koji se odnosi na parlament, o njemu ćemo razgovarati u nedelju ili ponedeljak, i tamo se govori da je parlament unapredio svoj unapredio svoj rad.Govorim ovo zato što stvarno je napravljen veliki pomak unapred i mi svojim, da kažem, načinom izražavanja ili obrade pojedinih tema i koristeći ovaj kodeks, odnosno primenjujući sve ono što je sadržano u kodeksu, mislim da ćemo na najbolji način pokazati da su građani imali pravo, kada su doneli svoj sud na izborima, odnosno da se stavimo svim onim budućim građanima koji budu želeli da učestvuju na izborima.Tu bi završio svoje izlaganje, ne bi želeo da uđem u političke ocene vezano za ko, kako i na koji način predstavlja javnost Srbije, ne ovde u Narodnoj skupštini, jer za one za koje su građani procenili da treba da budu tu, oni tu i jesu, ali vidite, ima i drugi koji se predstavljaju kao politički, važni politički činioci, a nemaju podršku građana, o njima drugi put.U svakom slučaju, mislim da je reč o dobrom dokumentu i mi ćemo iz poslaničke grupe SPS u danu za glasanje podržati ovaj dokument. Hvala vam.

ja mislim da smo previše kritični prema našoj Narodnoj skupštini. Prateći neke druge skupštine, ima daleko veći konflikata i daleko većih incidenata nego što to ima kod nas. Ako je obaveza da usvojimo ovaj kodeks, ja ću glasati za njega.Prvo

kao što je bila istina da je tom prilikom narodni poslanik koji je kasnije postao ministar policije, iako nije bio prisutan, svojim duhom kartice je bio prisutan. Takođe, u tu aferu je bio umešan i Bojan Pajtić, ali se nekako izvukao.

Ali, bilo je daleko težih incidenata. Ja se sećam iznošenja ljudi gde sam predložio da se

Od svih narodnih poslanika iz tih saziva, evo gospodin Arsić je tu pa može da posvedoči.Bilo je narodnih poslanika koji su nosili nameštaj, slike itd. Ja se sećam svete nogice, danas svete nogice u Inđiji. je Goran Ješić ukrasio pobedu demokratskih snaga, 5. oktobra donoseći u centar Inđije nogicu od fotelje iz ove Narodne skupštine.Mnogo toga se dešavalo, a moja iskustva da zbog svog jezika i zbog svoje ironije sam često bio meta raznih napada. Sećam se da su mi malo zavrtali ruke kada sam bio opozicija, sećam se kodeksa onog kada je tadašnja vladajuća većina, pošto sam bio malo ironičan, više po njih neprijatno, onda dođu pa ti skinu ton ili se javi spiker – poštovani gledaoci, vi koji ste se kasnije uključili u program, govorio je Mirko Marjanović i tom prilikom rekao, i onda spiker čita dok god vi govorite i to je bio jako čudan kodeks ponašanja u to vreme.Sećam se i poslednjih događaja. Sećam se kako me je jedna gospođa iz Haiki, kako se zvala ta poslanička grupa, „rasulović kompani“, sećam se kada je ovde prolazila pored mene i Atlagića, igrali su „Arjačkinje barjačkinje“, ona je iskoristila gužvu, uštinula me je, to je bilo plavo tako da sam kada kada sam dolazio kući gledao da se slučajno to ne vidi, jer žena može da protumači na razne načine. Evo, gospodin Atlagić je svedok.Sećam se i gospođe koja je kasnije bila jako fina i koja je bila jako kritična prema Raduloviću i njegovom ponašanju, koja je zajedno sa njim pevala. Ne samo da je pevala, već su jednom prilikom došli ovde i ona me je pljunula, njen kolega mi je opsovao pokojnu majku. Ali, ja sam svojim političkim protivnicima sve to zaboravio. Sećam se i nekih ljudi koji su zbog tačne informacije koju sam izneo tražili me po poslaničkim klubovima da me prebiju, jer, eto, bože moj jesam ja rekao istinu, ali ta istina po „Blicu“ ili ne znam po kome, to gospodin Martinović, to ne odgovara u tom trenutku njihovim nekim tvrdnjama, pa sam ja kao nešto mnogo zgrešio, bez obzira što sam rekao istinu, bio sam predmet potražnje po poslaničkim klubovima da me nađu u kancelariji i da me prebiju. Čak su i novine to objavile. Niko nije kažnjen.Na kraju, ja sam očekivao da posle ovog napada na stepeništu Narodne skupštine, gde je 15 ljudi sasvim iznenada, bez ikakve rasprave vas napadne dižući neki ustanak, ja sam očekivao da ću na tom stepeništu i završiti svoju karijeru. Taj čovek je prethodno uneo neku kamenčinu koja je bila kamen za kupus. Za mene je veći greh bio što je kamen za kupus proglasio svetim kosovskim kamenom, nego što je taj kamen bio neka opasnost po po narodne poslanike koji su bili tu. Sećam se i njegovog obeležja – žutog prsluka, sećam se i njegovog napada, transparenata itd. Sećam se i one masonke koja je stalno nosila neke natpise itd. Svega se ja to živo sećam. Ja sam očekivao da će on sa kolegom Nogom da postavi jedan puško mitraljez i da nas na takav način spreči da uđemo u Narodnu skupštinu.Pre izbora su organizovali neke manifestacije i sve narodne poslanike su podsetili da nam je istekao mandat i fizičkom silom pokušali da me spreče da uđem, jer, eto, oni su procenili da je zbog korone nama istekao mandat i da imaju pravo da primene silu nad nama.Mislim ipak da je previše priča o narodnim poslanicima. Ona Agencija za borbu protiv korupcije. Pa, šta vi možete kolege da ukradete ovde u parlamentu, ali iskreno da mi kažete? Ja u mojoj kancelariji imam bunt papira, dve fascikle i dve hemijske olovke. olovke. To ne razumem u kodeksu, kako ćemo se mi materijalno okoristiti? Možda ima i neka spajalica, da ne grešim dušu.Mnogo je te priče kao o korumpiranosti nekih poslanika. Ljudi, ja ne znam na koji način ja mogu da budem korumpiran i šta ja mogu uopšte da uradim? Niti mi učestvujemo u javnim nabavkama, niti smo u tenderima itd. Dajte malo više na Vladu, na agencije, Ministarstvo uprave, dajte bre malo na ove zaštitnike. Mi samo udaramo sami po sebi. Em smo najmanje od njih plaćeni, em onaj u agenciji ima tri puta veću platu od nas.Ja stalno zagovaram, kodeks ponašanja treba da bude sledeći, da smo uneli, a ja nisam napisao amandman, da smo uneli da plata onih koje mi imenujemo i biramo ne može da bude veća od naše plate. Pa, ako mi možemo bez

oni nemaju potrebe da dolaze, da li tri-četiri puta u toku godine dođu, a imaju primanja od 130.000 dinara pa naviše. Dakle, daleko više nego narodni poslanici. Njih niko ne vidi. Njih niko ne vidi. Još Šolak ako da nešto dodatno pojedinim članovima, onda su tek u plusu. Mi jednostavno tučemo sami po sebi. Mislim da malo preterujemo.Ako je kodeks ponašanja obaveza, ja ću gledati da budem manje ironičan da ne bi bio predmet neke kazne, jer su kazne izgleda drakonske. Molim, jeste li izbacili tu novčanu kaznu? To je, razumete, svud me diraj, a po džepu nemoj. Dakle, mi koji smo kažnjavani, a gospodin Martinović tu prednjači, znamo koliko to može da bude bolno.Demokratija se ne da naturiti spolja, to mora da raste iznutra. To je proces zrenja i mi to raznim kodeksima nećemo moći da popravimo. Oni koji su nemoćni i koji budu u nekoj manjini, ja znam i sam po sebi, onda će oni biti sve drskiji u svom ponašanju i biće incidenata i dalje, bez obzira na kodeks koji mi usvajamo.Znači, demokratija se ne da ni naturiti spolja. Ovi naši politički protivnici koji su bojkotovali ovaj parlament, i to je kodeks ponašanja. Dve godine ne dolaziš na posao, a primaš platu. E sad, ja pitam, evo, ni ovim kodeksom to nije predviđeno. Dakle, dozvoljeno, Ješić nije bio tri godine. Dobro, studirao je13 godina i verovatno je na tim studijima naučio da može da se preskoči nekoliko godina i onda tri godine nije dolazio na posao, a primao platu. Koliko smo primali mi koji smo dolazili svaki dan, pa i danima, a to gospodin Martinović, Orlić i gospodin Atlagić znaju jer njih najčešće srećem, mi dolazimo i danima kada nema zasedanja i kada nam se ne plaćaju ni putni troškovi itd. Sada, zamislite šta je kodeks ponašanja kada neko bojkotuje rad, a prima platu tri godine kao oni koji su predano radili u ovom parlamentu i pri tome su oni nevidljivi, narod ih zaboravi itd, a mi ako napravimo neku grešku onda budemo predmet osude štampe itd.Kodeks ponašanja novinara postoji, pa vas pitam koliko košta? Znate, ja sam tužio medije i više neću, jer to se ne isplati. Dakle, tužio sam i neke medije sam dobijao četiri puta, ali ni jednom nisu skinuli tu vest, i dalje se to šeruje itd. Meni posle četiri-pet godina dosude 40.000 dinara. Taman toliko da može da se doda nešto advokatu, da se doplati. Četiri godine traje spor i više. A gospodin Đilas, on ima nežniju dušicu. Kad on tuži, to se završi za tri meseca, pravosnažna presuda, 300.000, 400.000 itd. Sada u najnovije vreme oni donesu odluku, taj isti viši sud gde je meni trebalo četiri godine da se utvrda istina i kada se utvrdila istina mediji i dalje ostavili u elektronskoj formi, to se šeruje, dakle, to kod njega sada ne možeš ni da apriore napišu onako, o Đilasu više ne sme da se piše, bilo da je istina, bilo da nije istina. Pretpostavka je nevinosti, sve dok neko ne utvrdi, neki sud, neće moći, to je sudska cenzura, to je gotovo ne zabeleženo.Da li je to kodeks ponašanja? Zašto kodeks ponašanja ne važi za celo društvo? Zašto ne važi za sudije? Hajde da vas pitam, gde je kodeks ponašanja kada sudija prekrši pravilo, je li tako, gospodine Martinoviću, da u medije može da ide samo uz dozvolu starešine, pretpostavljenog, da ne može posebno da ide u političke emisije? Onog trenutka kada sudija uđe i politički komentariše u emisiji Olje Bećković neke političke pojave, po meni je gotovo sa nezavisnim pravosuđem i taj sudija bi trebao da bude razrešen. Nema kodeksa ponašanja ni za sudije, nam kodeksa ponašanja za bre, ja sam pisao prijave, kolega Atlagić je pisao prijave čoveka koji me je na kraju napao sa 15 huligana, pisali smo prijave, Tužilaštvo je to odbijalo. Koji je kodeks ponašanja kada je bilo očigledno na kamerama da se čovek nasilnički ponašao? Gde je kodeks ponašanja za tužioca? Mi imamo u Skupštini i pred Skupštinom valjda status službenog lica, izabrana, postavljena. To piše tako u zakonu. Onda, kada vas neko napadne i prebije, onda vi dobijete, kaže niža Tužilaštvo. Koji je to kodeks što proceni da je to bilo nasilničko ponašanje kao da me je napao tamo negde na stadionu, a ne na ulazu u Narodnu skupštinu, na radno mesto, gde mi imamo status službenog lica? Em su ga oslobađali krivičnih prijava, znači kad podneseš krivičnu prijavu protiv njega Tužilaštvo kaže – nema dovoljno dokaza, dokaza, i gotova stvar. Možete kao privatno da ga gonite, iako je bilo očigledno da je to nasilničko ponašanje postojalo i u samoj Narodnoj skupštini.E, kada vas napadne, onda se to kvalifikuje kao niže. Ej, nemojte, ovo je Boškić, sad ćemo mi malo ovako pošto smo selektirani onom čuvenom reformom, pošto smo samostalni od ove vlasti, ali nismo od one prethodne, sad ćemo mi delo da prekvalifikujemo u neko blaže krivično delo. Pa, ja pitam, da li ima kodeks ponašanja za tužioce, za sudije, za agencije, recimo za Rodoljuba Šabića koji je našljokan tamo puzio po Beogradu i nikome ništa, koji je izmislio da je napadnut, koji me tužio dva puta za istu stvar, a pri tome falsifikovao određeni tvit da bi ja nešto bio kažnjen? Da li postoji kodeks ponašanja? On ima platu tri puta veću od mene. Malo, malo, zaposlili su nekih svojih prijatelja službenika. To predsednik Administrativnog odbora zna. Da li kod njih postoji neki kodeks ponašanja?Da li postoji kodeks ponašanja da koriste službene automobile kako koriste? Da li postoji kodeks ponašanja za lokalne vlasti, koji se ponašaju često na načine na koje na koje se ne bi smeli ponašati? Ako nešto važi za poslanike, po meni, treba da važi i za odbornike, za pokrajinske poslanike itd. Uglavnom, ako hoćemo da usvojimo kodeks ponašanja, ja sam za to, ali se bojim da tu ne bude negde u budućnosti nekih zloupotreba. Može Može doći do toga da poslanici budu previše oprezni. Ima izreka koja kaže: „Često sam se kajao kada sam govorio, ali se nikada nisam kajao kada sam ćutao.“ Hvala. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Marijanu Rističeviću. Raduje nas što ste zdravi i raspoloženi.Sledeća

poštovani gospodine Martinoviću, kao predlagač ove važne odluke o kodeksu ponašanja narodnih poslanika u Skupštini Srbije i van nje,

ako nisi imao sreće da imaš baku, onda te uče roditelji, vaspitači u vrtiću, nastavno osoblje i grade jednu personu koja raste kao vaspitana ili nevaspitana.Ja ne mogu da sa ove distance prihvatim ono što bi moglo da proizađe iz svega ovoga, a to je da smo mi neka grupa ljudi koja se ponaša van kodeksa i nekako ne u skladu sa onim što je vaspitano. Da li ima propusta? Da, naravno, ima. Da li je pametno doneti jednu ovakvu odluku? Apsolutno da.Pošto govorim, onako kako me je potpredsednica Skupštine i najavila, kao zamenik šefa poslaničke grupe SPS, moje kolege pre mene su rekle da ćemo glasati za odluku o kodeksu ponašanja narodnih poslanika, potpuno slažem i sa zadovoljstvom sam slušala sve svoje prethodnike, prof. Žarka Obradovića koji je govorio o iskustvima od pre 15 i 20 godina, pa i kolegu Rističevića koji je ovde postavio, čini mi se, ključna pitanja.Slažem se da narodni poslanici Skupštine Srbije trebaju biti prvi koji su doneli kodeks ponašanja i neka to bude model po kome će se ponašati i svi ostali, zato što mislim da javni diskurs mora da dobije neki drugi smer u odnosu na ovaj koji trenutno ima.Branislav Nušić je bio bibliotekar u Narodnoj skupštini Srbije. Kažu da je jednom prilikom, u afektu, izvesnoj gospođi rekao da je krava. Ona ga je tužila, dobila na sudu, on je platio svoju novčanu kaznu, a onda je pitao sudiju: „Izvinite, gospodine sudija, da li je dozvoljeno kravi reći da je gospođa?“ Sudija je rekao: „Da“. On je izašao iz sudnice i rekao: „Doviđenja gospođo“. Dakle, naše vaspitanje ili nevaspitanje je osnovni element.Poverenje građana Srbije koje je dobio svaki od nas ponaosob ili svaka lista koja je zaslužila poverenje građana da bude deo aktuelnog saziva parlamenta Srbije bila je vrlo transparentna, svi smo tamo bili imenom i prezimenom. Svi smo imali pravo da ne budemo izbor nekoga i verovatno nekog nismo bili, ali jedan ozbiljan procenat nam je ukazao poverenje, čak i u ovom delu u kome od nas očekuju da ćemo se civilizovano ponašati i zastupati građane koji su nas birali.Kodeks birali.Kodeks koji ćemo doneti je važan i zbog svih budućih saziva Skupštine Srbije. Kamo sreće kada bi on bio neko Sveto pismo, a neće biti, i Poslovnik je u ovoj sali grubo kršen bezbroj puta u godinama iza nas. Dakle, sve polazi od čoveka.Meni se takođe dopada što smo po preporuci, pre svega GREKO-a, implementirali neke stvari kroz amandmane u kodeks ponašanja narodnih poslanika, ali se takođe slažem da ništa tragičnije u parlamentu Srbije mi nismo čuli, šta više, svašta smo gledali po ostalim parlamentima i u okruženju, i u Evropi.Dakle, samo ne mogu da prihvatim činjenicu da smo, ne dao Bog, najgori. Možda nismo sjajni, možda se ne dopadamo svima. Ja lično nikada, čak i ne koristim te termine koji bi mogli da budu ponižavajući, uvredljivi, ja ne bih mogla nazad u svoju porodicu sa jednom takvom izjavom, prosto mi takva stvar nije dozvoljena.S druge strane, mogu da razumem i da se u afektu određene stvari kažu. Neke su se ovde čule, neću se ja vraćati u nazad, imala bih čega da se setim, jer ovo nije moj prvi mandat, ali je jako važno doneti jedan ovakav akt, baš sada, nekoliko je pokušaja bilo i mi smo to na radnoj grupi, čini mi se, i čuli kao konstataciju. Znate, kad nešto hoćete da uradite, vi nađete način, kad nećete, obično nađete izgovor.Da li je ovaj dokument savršen? Verovatno da nije, on će vremenom trpeti i neke svoje korekcije i promene, i prirodno je da tako bude. Ništa ne može trajati za navek. Da li je jedna ovakva forma mogla da se usvoji i pre pet, i pre 10, i pre 15 godina, da, sigurna sam da jeste, nije bilo dobre volje, bilo je lakše posvađati se na temu nego se usaglasiti oko nečega što bi trebalo da bude primarni dokument, pa ajte da nam praksa pokaže da to nije dobro.Prihvatila sam sugestije da kaznena politika, kada je kodeks u pitanju ne sme da bude preterano oštra i jesu u pravu, inače bih verovatno imala ambiciju da ta kaznena politika bude oštrija od ovoga što trenutno ovde stoji, a stoji da će biti narodni poslanik 30 dana, hajde da ne čitam sada to, u nekoliko navrata je to pomenuto. Za mene su to blage kazne u odnosu na jednog predstavnika naroda, međutim postoji Poslovnik koji bi to svakako mogao da nadomesti i koji će moći da nadomesti ako do toga dođe.Da ne bih bila neko ko je sad ko zna kako rigorozan u toj kaznenoj politici, neću dalje o tome. Opet kažem, prihvatila sam sugestiju da kodeks sam po sebi ne tretira neke ko zna kako visoke kazne, ali jeste negde to novčano jedino što prepoznamo, jedino što nas, na kraju svih krajeva, se da 1% ljudi koji učestvuje u javnom životu i sada, zaista, ne govorim samo o poslanicima koje će tretirati ovaj kodeks, nego uopšte o učesnicima u javnom životu.Ne možemo se ponašati na način da je nekome dozvoljeno sve, a nekome nije dozvoljeno ništa.Ja ću sa posebnim zadovoljstvom glasati za kodeks ponašanja narodnih poslanika. Biće mi apsolutno drago što sam pripadala sazivu koji je doneo jedan ovakav dokument, jednu ovakvu odluku ali ću se naročito radovati ako ova odluka bude baza da svi učesnici u javnom životu Srbije, svi pobrojani koji pripadaju izvršnoj vlasti ili uopšte javnom životu počnu da se ponašaju u skladu, pa zašto da ne i sa ovim kodeksom, ako za neki drugi nemaju vremena i volje.Ako je ovo zakonodavno telo, ako je ovo najveći organ po Ustavu, onda je prirodno da on bude i model. Evo, neka glasanjem za kodeks o ponašanju narodnih poslanika postavimo kodeks o ponašanju u državi Srbiji na različite teme, uključujući i ispada koje smo ovde imali, koje su nas iritirale.U ono što je već rečeno, ja ću ponoviti da bi ostalo još malo vremena za moju uvaženu koleginicu Jelicu, poslanička grupa SPS, svako će glasati za kodeks ponašanja narodnih poslanika, opet kažem, sa posebnim zadovoljstvom, jer je uvek lepo učestvovati u donošenju dokumenata koji Srbiju prikazuju i kao lepšu i kao bolju i obećavaju da će to sutra biti lepše od onog juče. Hvala Zahvaljujem, zamenice predsednika poslaničke grupe SPS.Zaista, svako ko je pročitao kodeks ponašanja i amandmane koje je prihvatio predlagač ne može da ima

pred nama je danas Predlog odluke o usvajanju kodeksa narodnih poslanika i kao neko ko je u ovom visokom Domu od 2014. godine, narodni poslanik, ponosna sam na to što ćemo, nadam se, koliko sutra, usvojiti ovaj Predlog.Kao član Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja od početka svog mandata, tačnije od 2014. godine, svedok sam toga šta se sve dešavalo u ovom visokom Domu, ali i na samom Odboru.Kao što je kolega Martinović, predlagač ovog predloga izneo, dešavalo se mnogo toga u prethodnih nekoliko godina, a mislim da je vrhunac vulgarizacije politike bio upravo od 2016. do 2020. godine, kada su ovu salu preplavili svi oni poslanici koji su sedeli u klupama prekoputa, i trudili se da vulgarizaciju politike, čini mi se, dovedu do maksimuma.Smatram da je ovo zaista bilo potrebno, da se konačno donese ovaj kodeks ponašanja i da će se znati da se ceni, da se dostojanstveno ponaša u ovom visokom Domu, jer to svakako zaslužuje.Ono

od 2014. do 2016. godine, imali par puta zasedanja, gde smo, maltene, mislili da ćemo biti na vrhuncu toga da usvojimo kodeks ponašanja, ali nekako smo uvek nailazili na kočenje sa strane onih koji su tada bili u opozicionim redovima.Niko od njih nije osudio ponašanje i divljanje u ovoj sali, niko od njih nikada nije osudio uvrtanje ruke predsednice parlamenta, niko nije osudio upad nasilni u kabinet predsednice Skupštine, posebno su žene, narodne poslanice, bile napadane, vređane, gde su pojedine kolege, da ih baš ne imenujem, ali dolazili su u napitom stanju i ponašali se kao da su u kafani, a ne u Domu Narodne skupštine Republike Srbije.To sve govori o njima, ali nije lako sedeti ovde, razmatrati o važnim zakonima, ponašati se odgovorno prema građanima koji su glasom doprineli da budete tu i da ih zastupate, a da u sred sednice, kada se, primera radi, usvaja budžet za godinu, upadne kolega u sred noći u pripitom stanju i izvređa nas sve.Starije kolege su doživele i to da budu pljuvani, da budu vređani. Kao što reče kolega Rističević, i sa masnicama da idu svojim kućama, ali opet valjda građani to sve vide i prate na prenosima RTS-a i znaju da cene pa na izborima takve i kazne, pa znamo i gde su ti i takvi, ali i to ih ne sprečava da dalje divljaju.Ti takvi su pokušali pre par meseci da nasilno uđu u ovaj dom, pa su rušili vrata ulaska u Narodnu skupštinu zastavom Republike Srbije, što treba da je svetinja.Znamo i sami, kada su doživeli opravdane opomene ovde i trebali da budu udaljeni sa sednice, oni su se hvatali za zastavu, gužvali tu istu zastavu i ponašali se van svake pameti.Ponekad sam se stvarno kao lekar psihijatar pitala da li su uračunljivi ili se samo prave ludi, ali očito je da ima tu svega.Kao članica Odbora za administrativno-budžetska pitanja svedok sam bila i toga kada su napali kolegu Martinovića, ali i dan danas mi nije jasno i sama sam dala izjavu tužilaštvu kada je nasilnik Boško Obradović napao čoveka i udario ga mišem, da nikada to tužilaštvo nije reagovalo i osudilo taj postupak i odvelo ga tamo gde treba, a to je da odgovara za ono što je

par meseci pretio predsedniku Vučiću i često poziva, nazivajući ga najpogrdnijim imenima, na ubistvo. Radio je sve i svašta ovde, ali, nažalost, ti organi koji treba da reaguju, nisu reagovali i dalje ne reaguju.Dodala bih i to da smo imali priliku da čini mi se baš kada smo usvajali budžet 2016. godine, jedna grupa poslanika dođe ovde kao da se nalazi u nekoj birtiji, sa gitarama, sa kapicama, da izvodi neki performans valjda zato što su se oni, kada su formirali listu za narodne poslanike, skupljali tu u parku prekoputa. Znači, bio je oglas - ko želi da bude narodni poslanik, neka se javi i biće, ali tako su i prošli i eto gde su sada.Opet to pokazuje da ne može ništa na silu. Tako se skupljaju i ovi iz ovih saveza, da li za Srbiju ili već kojekakvih, jer i oni, izgleda mi po njihovom uzoru, ništa nisu pametno naučili, nego se i oni po lokalnim sredinama skupljaju na taj način.Ono što me posebno raduje jeste to da se u okviru ove odluke o kodeksu ponašanja narodnih poslanika govori o tome da smo mi servis građana i da moramo da reagujemo, da razgovaramo sa građanima. Želela bih da istaknem da moje kolege i ja iz Kruševca već dugi niz godina imamo poslaničku kancelariju i u stalnom smo kontaktu sa građanima kako Kruševca, tako i Rasinskog okruga to nasledili od čoveka koji je zaslužan zato što smo mi u Kruševcu postigli sve to, ali zbog svega toga što radimo za grad Kruševac i za Rasinski okrug i uopšte za Srbiju i za građane Srbije, vrlo često smo baš svi mi iz te grupe i žrtve i, da kažem, meta napada svih oni koji ništa nisu uradili, a to su naše komšije iz Trstenika, pogani, moram da kažem, Miroslav Aleksić, njegova drugarica Marinika Tepić i ostali, pa su evo maločas već uspeli da kritikuju govor moje koleginice Nevene Đurić kada je reč o kodeksu, ali slobodno mogu još jednom da kažem da se mi svih ovih godina od 2014. godine na ovamo trudimo da uvedemo jedan red u ovaj visoki dom i da radimo onako kako treba, da vraćamo i dalje ugled našoj Srbiji, kao što se to trudi već godinama naš predsednik Republike Aleksandar Vučić, jer su taj ugled uprljali upravo oni, oni koji su vladali do 2012. godine, Đilasovi drugari i nema razloga da se on sada ograđuje od njih, jer on je pripadao toj stranci i ne može da se krije sada iza nekih drugih saveza.Podržavam odluku da se ovaj kodeks usvoji i ponosna sam na to što ću i sama doprineti tome da izglasamo ovu ovu odluku, jer svakako svi mi koji sedimo ovde, koji pripadamo SNS želimo da ovaj dom bude mesto dijaloga, a nikako onoga što oni zastupaju, a to je nasilje, vulgarizacija, linč i sve ostalo. Zato ću u danu za glasanje sa zadovoljstvom podržati ovaj predlog. Hvala. Zahvaljujem se dr Barišić.Naredna je narodna poslanica Jelica Sretenović.Volela bih da naglasim da imate na umu da je vašoj poslaničkoj grupi ostalo na raspolaganju tačno šest minuta.Izvolite. Sretenović** Zahvaljujem.Drage kolege poslanici, evo, došli smo do usvajanja Kodeksa ponašanja narodnih poslanika i ja ću se osvrnuti i kratko prokomentarisati samo dva člana i dva stava.Stav 1. člana 4. kaže da narodni poslanik treba da je jednak prema svim građanima, bez bilo kakve diskriminacije po pitanju starosti, nacionalnosti, etničke pripadnosti, jezika, rase, političkih i verskih uverenja, invalidnosti i različitosti.Član

smo ovde kolektiv koji ima odgovornost da doprinese boljitku života. Pa i da se razlikujemo u stavovima i razmišljanjima, neophodno je da se poštujemo.

ozbiljno.Stav 4. člana 8. između ostalog kaže: „Ne koristi izraze, reči i gestikulacije koje vređaju ili omalovažavaju ljudsko dostojanstvo i narušavaju dostojanstvo Narodne skupštine“. Pa, da li je moguće da se ovakvo uputstvo daje odraslim ljudima? To bi trebalo da se podrazumeva. To je pitanje pristojnosti.Kultura

bi lepo da ovaj saziv parlamenta bude upamćen po toleranciji, poštovanju, konstruktivnim diskusijama i rešenjima. Nadam se da će ovaj kodeks ponašanja uroditi plodom.Za kraj jedna lepa vest. Stigle su mimoze na beogradske pijace. Dolaze sve ranije i ranije, kao da hoće da nas opomenu da unesemo lepotu u srca, a izbacimo bes, gnev i srdžbu.Hvala vam. Hvala vama.Naredna je narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, sa zadovoljstvom mogu danas da konstatujem da je na dnevnom redu usvajanje etičkog kodeksa koji će proklamovati principe i načela u skladu sa kojima će se narodni poslanici ponašati, a što će nas u mnogome približiti i punopravnom članstvu u EU.Želim da kažem da mi je zadovoljstvo što imam prilike da čujem dosta toga od starijih kolega koji su mnogo duže od mene i od nekih mlađih kolega ovde u parlamentu.Čini mi se da će zaključak biti da su poslanici SNS, zapravo to će učiniti u ovom mandatu, ali i u prošlim mandatima, bili ti koji su znali kako da poštuju dostojanstvo ovog Visokog doma.Odgovornost, integritet, marljivost, poštovanje ugleda parlamenta, postupanje u javnom interesu, poštenje, uzdržavanje od ostvarivanja ličnog interesa ili finansijske koristi su svakako osobine koje treba da ima svaki narodni poslanik.Pravni okvir za donošenje etičkog kodeksa je širok i obuhvata najpre Ustav koji uređuje izbor narodnih poslanika, njihov položaj i imunitet. Zatim, Zakon o Narodnoj skupštini koji reguliše prava i dužnosti narodnih poslanika. Tu je svakako i Poslovnik o radu Narodne skupštine koji reguliše održavanje reda na sednici, ali u tom smislu možemo pomenuti i Zakon o sprečavanju korupcije koji uređuje položaj funkcionera, primanje poklona, rad, odnosno vršenje funkcije u javnom interesu itd, kao i Zakon o lobiranju koji se odnosi na dozvoljeni uticaj na javne funkcionere.Podsetila bih vas i na istraživanje o kome danas nismo mnogo toga čuli, na istraživanje koje je uradili biblioteka Narodne skupštine iz 2013. godine, a6 na temu kodeksa ponašanja poslanika u zemljama članicama EU. Nije uopšte važno što se radi o 2013. godini, jer se radi o principima koji moraju da traju, koji čuvaju dostojanstvo Narodne skupštine. Tada je samo nekoliko zemalja EU usvojilo kodeks ponašanja narodnih poslanika.Poslanici poslanika.Poslanici SNS, odnosno poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, svakako će podržati usvajanje etičkog kodeksa, ne samo jer smatramo da je to korak napred ka nekom parlamentarnom dijalogu, već i zbog toga što smo i sami i sami pokazali na mnogo primera da, pre svega, vodimo računa o javnom interesu.Aleksandar Vučić je prvi pokazao da je spreman da interese građana i Srbije stavi na prvo mesto, i te 2014. godine kada je bio prvi spreman na mere fiskalne konsolidacije za koje je znao da će loše uticati na njegov rejting. Kao i sada u borbi protiv korone, prvi je bio u nabavci respiratora i davanju podrške zdravstvenom sistemu.Podsetiću vas da je obećao dve nove bolnice i, evo, mi sada imamo dve bolnice koje su otvorene. Za četiri meseca smo ih dobili. One su otvorene i primile su prve pacijenta.Da se vratimo na konkretne stvari koje se tiču etičkog kodeksa. Naravno, sve suprotno imamo na strani nekih pripadnika propale opozicije. Da li je u skladu sa etičkim kodeksom koji ćemo usvojiti to što sam ja sada izgovorila - propale opozicije? Mislim da jeste, jer je to zapravo samo činjenično stanje.Oni su napustili parlament, ali znaju da ga kritikuju. Oni nisu gradili bolnice, ali znaju da kritikuju izgradnju bolnica. Oni nisu usvojili etički kodeks kada su imali većinu u parlamentu, a sada to znaju da kritikuju.Ovih dana ja sam čula čak i Dragana Đilasa da je kritikovao donošenje etičkog kodeksa. Njemu se to nije mnogo svidelo i on je o tome govorio proteklih dana na svojim medijima, koje on finansira, da donosimo etički kodeks da bismo pokrili sve što nije dobro u parlamentu i državi. Da, ali ne da bismo pokrili, već da bismo otklonili.Mislim da ne priliči da Saša Radulović svira gitaru u sali, da jede burek i jogurt, da se pri tom slika kako bi se hvalio time na društvenim mrežama, jer čega se pametan stidi ovaj drugi shvati, valjda, tek na izborima.Ne priliči ni da Boško Obradović donese kamen i sa ostalom družinom viče, vređa, peva, čupa mikrofone, fizički nasrće na predsednicu Skupštine, zastavom Srbije udara u prozore Narodne skupštine.Ne priliči ni da Srđan Nogo propagira verbalno nasilje, ali ni da poziva na ubistvo Aleksandra Vučića i Ane Brnabić. Neka to sve ostane za sada u prošlosti i zauvek u prošlosti, zapravo, gde i treba da bude.Ono što i danas imamo prilike da vidimo jeste verovatno velika želja predstavnika CRTE i Otvorenog parlamenta da budu narodni poslanici, jer bi oni povukli Predlog kodeksa, jer će, citiram: „postati sredstvo za obračun sa političkim neistomišljenicima“.Toliko je već istrošeno to maliciozno i tendenciozno komentarisanje svega što je dobro i pozitivno, ne samo za Narodnu skupštinu Republike Srbije, već i za čitavu državu da bih volela da oni konačno ostvare svoj san, da izađu na izbore, da dobiju 60%, kako to zna dobije SNS, pa da onda vide da li je lako raditi ili je lako neosnovano optuživati.Uz dužno poštovanje, mnogi naši politički neistomišljenici ostali su van parlamenta, jer ni cenzus nisu uspeli da pređu, ali SNS se nikada ni sa kim nije obračunavala, nego je izlazila na izbore i pobeđivala, tako da će naša poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu podržati Predlog kodeksa, jer mi se borimo za zakonitost u radu, borimo se za etičke vrednosti, za očuvanje integriteta Narodne skupštine i, što je najvažnije, za visok stepen poverenja građana u Skupštinu i narodne poslanike. Hvala.

danas u ovoj raspravi Narodna skupština treba da usvoji kodeks ponašanja narodnih poslanika. To činimo iz više razloga, a jedan od njih je proces integracije Republike Srbije u EU i primena evropskih standarda. Drugi je npr. da neodgovorno ponašanje pojedinca može da pokrene stihiju, iako su mnoga takva neodgovorna ponašanja već definisana samim Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije.Kada čujem reč „ponašanje“, dakle, u ovoj sintagmi „kodeks ponašanja“, prava asocijacija koja mi padne na pamet je bonton. Drago mi je što je moja prethodna koleginica Jelica upotrebila ovu reč bonton, jer bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u svakodnevnom životu, a svrha bontona je da omogući pojedincu da se prijatno oseća u društvu, ali i da pri tom ne uznemirava druge,

Danas ima sve više takvih, najblaže rečeno, nepristojnih ljudi, jer da biste pokazali svoju nepristojnost prema nekome ne morate biti više ni u kakvoj direktnoj komunikaciji sa njim, da budete fizički prisutni, već putem interneta ostvarujete još jaču komunikaciju od ove direktne, a to je javna komunikacija koju mnogo lakše možete da zloupotrebite i ona se zloupotrebljava i treba nadležni organi da se njome pozabave.Sa te strane kada pogledate zaista je teško bilo kom narodnom poslaniku da ostane imun na svakojake javno izrečene uvrede na njegov račun ili račun njegove porodice putem raznih društvenih mreža.Sa

Narodnu skupštinu čini 250 narodnih poslanika, cilj svih nas je da svojim ponašanjem branimo dostojanstvo ove iste Narodne skupštine. Takođe, moramo imati saznanje da ukoliko jedan pojedinac prekrši ovaj kodeks ponašanja podriva ugled Narodne skupštine tj. svih nas zajedno.Naše ponašanje i ovde u Narodnoj skupštini i uopšte van Narodne skupštine, pored mnogih pritisaka koje osećaju narodni poslanici, definišu mnoge stvari u našem društvu.

da želimo da naše društvo postane jedno pristojno mesto gde će se svaki pojedinac osećati prijatno. Hvala.

Hvala, gospođo Kovač, potpredsednice Narodne skupštine.Dame i gospodo narodni poslanici, dok traje ova naša diskusija danas i ono što mogu da kažem da je bilo jako dobro i detaljno elaboriranje od strane predlagača, prof. Aleksandra Martinovića, o ovom Predlogu kodeksa ponašanja narodnih poslanika, nismo ni završili raspravu pošteno, a već imamo i osude.Evo, zapisao sam neka „Kuća ljudskih prava“ osuđuje Martinovića, osuđuje Kodeks da nismo stigli ni jedan dan da krenemo da ga primenjujemo, i da naravno podrobnije objasnimo građanima Republike Srbije koliko će on značiti za unapređenje političke kulture i unapređenje dijaloga, kako u Narodnoj skupštini, tako i u celom društvu.Ne radi se ovde o Kodeksu ponašanja, radi se o tome da očigledno šta god Aleksandar Martinović predložio, šta god predložila SNS da to da to valjda unapred treba da se osudi, da to unapred ne valja, jer neki, eto, kao što je ta „Kuća ljudskih prava“, očekujem sada da se oglase i „Žene u crnom“, i tako te vrste nekih organizacija, koje će da osude ovo i da kažu da sve ono što mi radimo i ovde u parlamentu, sve što radi Vlada Republike Srbije ne valja i nije u interesu građana, jer tobože, njima pripada to ekskluzivno prvo, ekskluziva, da upravljaju državom i da oni unapređuju ono što se zove bolji uslovi i kvalitetniji život građana Republike Srbije.Ali, na njihovu žalost, a na radost i na korist građana Republike Srbije podrška svemu onome što radi SNS, svemu onome što radi predsednik Aleksandar Vučić je ogromna, ogromna većina građana Republike Srbije, ogroman procenat ljudi koji prepoznaje ono što radi naš predsednik, ono što radi naša stranka na konkretnom planu, na dnevnom nivou po pitanju unapređenja kvaliteta njihovog života.Sjajan je onaj danas spot koji je objavljen na društvenim mrežama predsednika Republike, koji nas sve podseća da je poslednji kvartal prošle godine, kada je u pitanju ekonomija i prvi kvartal ove godine smo završili kao prvi u Evropi, ali skromno kaže, to ne znači da građani Republike Srbije žive bolje od onih građana u Nemačkoj, ali pokazuje da najbrže napredujemo. Pokazuje da ovde ima nade, da ovde ima dovoljno ljudi koji su posvećeni i oni ljudi koji vode državu na čelu sa predsednikom da imaju i snage i energije i znanja da iskoriste sve potencijale ove države kako bi ona bila modernija, kako bi bila bolja i kako bi bila u potpunosti u službi svih građana Republike Srbije.Tako je ovaj kodeks ponašanja narodnih poslanika dokument koji će da bude u službi, u stvari, građana naše zemlje. Jedno od najbitnijih načela ovog Kodeksa, o tome je gospodin Martinović podrobno i govori, je potpuna osuda bilo kakvog pokušaja nasilja, diskriminacije po bilo kom osnovu, verskom, nacionalnom, nivou obrazovanja, fizičkog izgleda, pola, a da ne govorim o tome koliko ćemo biti strogi, koliko ćemo se i dalje boriti protiv promovisanja fašizma, antisemitizma i svih onih najgorih anomalija koje nažalost još uvek postoje, iako živimo u 21. veku, svuda u svetu, postoje kod nas u državi i postoje i postojalo je, do duše, te pojave su postojale i u našem parlamentu.Vi ste, potpredsednice Narodne skupštine, imali jedan veoma inspirativan govor jutros i dali jedan odličan primer koji se tiče onoga što jeste možda kolevka demokratije u celom svetu, a to je britanski parlament i ono šta je po ovom pitanju uradio Donji dom britanskog parlamenta, ali i Gornji dom kao Dom lordova, imajući u vidu, ja sam to od vas čuo da su 1996. godine doneli prvi Kodeks ponašanja njihovih poslanika, dopunili su ga 2009. godine. Ja ću podsetiti građane, ali i moje kolege narodne poslanike u jednoj vrlo interesantnoj stvari tamo, kada su oni osnovali parlament pre nekoliko vekova,

Interesantna je stvar na kojoj udaljenosti sede, na udaljenosti od dužine dva mača da ne bi slučajno došlo do mogućnosti u nekoj žestokoj, žustroj raspravi između poslanika različitih ideologija i različitih razmišljanja da ne dođe do fizičkog sukoba, pošto je tada bilo moguće na početku nositi mačeve i unositi oružje u parlament.Naravno da to jeste jedan dobar primer i ono što mi želimo da sledimo i da primenimo ono što je dobro u svetskoj praksi i da učinimo sve da ono što mi radimo ovde u parlamentu kao većina, kao SNS, imajući u vidu našu orijentaciju ka ekonomskom razvoju, ka prosperitetu naše zemlje, po pitanju razvoja javnih politika uopšte, da to nametnemo kao jedan od ključnih aspekata državnog razvoja i da to nametnemo kao glavnu vrednost koja treba da bude osnova za politički rad i naravno za saradnju i odnos između političkih partija.Jako je teško raditi u uslovima, posebno je to bilo jako teško u onom prošlom mandatu i o tome su dosta govorile moje kolege prethodni govornici kada je dolazilo do nasilja, kada je dolazilo do fizičkih napada, ali to možemo da vidimo i danas i zato sam ja lično i sigurno i moja stranka smo vrlo zabrinuti što ćemo mi ovo poštovati ovde u parlamentu, ali mene brine javni diskurs.Mene brine ono što se jutros pojavilo u nekim dnevnim novinama, ja molim kameru da ovo pogleda, da zumira, da se snimi. Pogledajte ovu „karikaturu“. Pogledajte ovaj

koja kleči, koju isto tako kao personu, kao ličnost, kao nekoga ko ima potpuno jednaka prava, kao i svaki drugi građanin ove zemlje i ona pokušava da se dehumanizuje na ovaj način. Pokušavaju da se dehumanizuju čitave porodice i da se napravi takav meinstrim

da je on ovakav, onakav i da se pominje čitava njegova porodica, od sina koji ima tri godine, do roditelja koji su u penziji, koji su stariji ljudi.Mene to brine i i pokrenuo bih, u svakom slučaju pridružio se svakoj inicijativi koja ima u vidu i koja će pomoći tome da se prestane i da počne sa kažnjavanjem sa onim što se zovu dezinformacije, sa onim što se zove brutalno vređanje i korišćenje javnog prostora u domenu ne, kako bi to rekli sada moderno, političke korektnosti, nego brutalnog pokušaja obračuna sa političkim protivnicima, bez bilo kakve ideje, bez bilo kakvog predloga.Da postoji predlog, da postoji nešto konstruktivno što bi pomoglo ovoj zemlji da se lakše i brže izvuče iz ove krize koja je izazvana Kovidom-19, da postoji bilo ko od tih tzv. „opozicionih političara“ koji toliko govore, da ne kažem trube o tome kako ne valja „Beograd na vodi“, kako ne valja što smo izgradili 350 kilometara auto-puta, kako ne valja što je Vučić doveo „Tojo“ pre neki dan, japanski u Inđiju, da ni jednog trenutka za šest godina nisu uticali ni ovoliko da dođe u Srbiju neki strani investitor, da se uradi nešto na polju unapređenja poslovnog ambijenta, da neko ovde u Srbiji zaposli 10, 20 ili 50 ljudi, mi bi bili zahvalni.Mi bi bili zahvalni na tome, kao većina, kao stranka koja trenutno ima 66% podrške građana Republike Srbije, bili bi zahvalni na pomoći. Bili bi zahvalni na konstruktivnoj kritici, na nekom novom predlogu, na ideološkim sučeljavanjima.Da li je možda Vašington na vodi bolji od „Beograda na vodi“? Da li je bolje da dolaze američke ili kineske investicije i koje imaju više pozitivnih efekata na našu ekonomiju, na novo zapošljavanje, na nova radna mesta, na izgradnju infrastrukture, našeg obrazovnog sistema, naše nauke, našeg napredovanja uopšte? Mi bi to i te kako prihvatili.Siguran sam, i to građani Republike Srbije mogu dobro da vide, da mi imamo ozbiljne ljude ovde, počevši sa dr Aleksandrom Martinovićem, koji mogu da pariraju u svakoj oblasti društvenog života, sa svima onima koji se smatraju našim političkim protivnicima, koji imaju dovoljno znanja, koji imaju dovoljno kompetentnosti, ali i koji imaju dovoljno borbenosti da brane ovu državu, da brane ugled ovog parlamenta i da im glavni cilj bude doprinos ka tome da se ova država modernizuje i da se ova država razvija, u smislu maksimalnog unapređenja politike, ekonomije, socijalnih prava građana, ljudskih i manjinskih prava. Sve ono što radimo u prethodnih šest godina.Želim da kažem da mi ovde u parlamentu možemo da, koliko su to građani mogli da vide, vide, govorimo jezikom argumenata, jezikom dobrog ponašanja i poštovanja političke kulture i tog njenog najvišeg mogućeg nivoa, po najvišim mogućim standardima. Nismo mi ništa drugačiji ni od onih parlamenata koji postoje 50 i više godina, neki i više od stotinu godina, i ne želim da priznam i ne želim da se pomirim sa tom činjenicom da kod nas nema političke kulture.Mi smo upravo politička snaga. Srpska napredna stranka je politička snaga koja pokazuje kakav treba da bude nivo političke kulture, kako se boriti za svoju zemlju i kako biti spreman da radite u korist svoje zemlje i svojih građana, zajedno sa predstavnicima izvršne vlasti, zajedno sa predsednikom Republike, gospodinom Vučićem, kako bi podigli maksimalno ugled svoje zemlje.Mi danas, u 2021. godini, živimo u zemlji koja ima ugled i ne želimo da dopustimo, neko od mojih prethodnika je govorio, mislim da je gospodin Obradović, da se stalno napada parlament. Pa, jeste, ali ne napada se parlament zbog parlamenta, nego se napada parlament zbog Vučića, da bi se obesmislilo, da bi se dezavuisalo sve ono što je urađeno na planu ekonomije, na planu reformi, na planu jačanja i snaženja ove države. Jer, nema drugih argumenata nego nasilje i promocija svega onoga što nije nešto što može da se podvede pod političku borbu.Mi smo kao stranka, kao ljudi, ovde u parlamentu, potpuno spremni na bilo koju vrstu političke borbe i dijaloga, ali nas iskustvo uči, neki od vas su učestvovali u ovim razgovorima pod posredstvom kolega iz Evropskog parlamenta, za tango je potrebno dvoje. I ne možete voditi dijalog sa nekim ko unapred osuđuje dijalog, kao što su ovi ljudi danas unapred osudili Aleksandra Martinovića i ovaj predlog kodeksa ponašanja narodnih poslanika. To je nemoguće. Ne možete da dođete u mogućnost da upravljate državom na silu i na bilo koji drugi način, sem na način da izađete pošteno na demokratske izbore, parlamentarne, lokalne, pokrajinske i da svojim programom, svojim idejama, osvojite većinsku podršku građana Republike Srbije. To je valjda u 21. veku veku normalno i treba da se shvati.Ja se nadam da će na kraju svi oni koji podrazumevaju i koji promovišu neki drugi vid i mogućnosti da se dođe do vlasti, da će to shvatiti konačno, u interesu ove zemlje i, naravno, u njihovom interesu.Iskreno da vam nama to odgovara. Njihov rejting od 1%, 0,5%, daje nama prostor, jer samo na ovaj način građani shvataju koliko smo bolji, koliko smo uspešniji, koliko smo usmereni na rezultate i koliko smo spremni ne da se poštujemo ovde međusobno, nego da poštujemo i ove naše kolege, službenike, nameštenike, policajce, sve ljude u ovoj zemlji, boreći se protiv bilo koje vrste diskriminacije i, naravno, boreći se protiv bilo koje mogućnost da se pojavi korupcija ili bilo kakav koruptivni koruptivni aspekt funkcionisanja bilo koga ovde od nas u parlamentu, pa da li je pripadnik SNS ili neke druge, apsolutno to nije bitno.Ovo jeste jedan od aspekata i nastavka rata i bespoštedne borbe protiv korupcije koju je objavio tadašnji premijer Vučić 2014. godine, definišući nultu toleranciju prema korupciji. I tome ide u prilog i Zakon o lobiranju koji smo izglasali ovde u parlamentu, gde se jasno podvlači linija između toga šta je lobiranje, šta je korupcija, šta državni službenik može da radi, šta mu je dozvoljeno, šta mu nije dozvoljeno.Ono što ja mogu da poručim i mojim kolegama i građanima Republike Srbije, da ćemo se mi ovde truditi maksimalno da unapređujemo dijalog, da radimo u korist naše zemlje, da donosimo što više zakona i unapredimo zakonsku regulativu kako bi naši građani živeli bolje, kako bi oni imali veće plate, kako bi naši mladi ljudi imali veći izbor kada se zapošljavaju, da imaju veći izbor gde da se školuju, kako da se školuju, na koji način, na kojim institucijama.Radićemo i dalje na omogućavanju svih mogućih ljudskih sloboda i prava za naše građane i otvoreni smo za razgovor sa svima. To može vrlo jasno da se vidi kako je dobra, kako može da bude dobra saradnja na dobrim, kvalitetnim osnovama i temeljima i i sa nacionalnim manjinama ovde u Srbiji, ali i sa zemljama u okruženju i u celom svetu koje hoće da sarađuju, koje i koje mogu da poštuju i uvažavaju Srbiju kao ravnopravno i suverenu zemlju. To je suštinski ono što će određivati ponašanje i parlamenta i nas narodnih poslanika u narednom periodu.Naravno, pored toga što ćemo želeti i da učimo, da primenimo neku dobru praksu onih koji su možda u nekom delu napredniji od nas, kako je to skoro rečeno da je, recimo, crnogorski parlament odnosno njihova skupština da je prihvatila bukvalno identičan tekst ovog kodeksa ponašanja koji će biti nadam se i kod nas usvojen sutra. Znači, ne bežimo od toga da primenimo i neku drugu praksu iz Evropskog parlamenta, iz američkog Kongresa, Senata, britanskog parlamenta.Ova država je pokazala na čelu sa predsednikom Vučićem da je otvorena, ova država je pokazala da mi želimo da učimo i da mi nemamo i ne želimo da imamo apriori bilo kakve neprijatelje. Mi stvaramo prijatelje, mi smo ponovo narod i država koja pobeđuje, koja ima uspehe i na domaćem i međunarodnom planu. Mi smo država koja zahvaljujući aktivnostima i promeni tzv. kako bi to Vučić rekao majn-seta ljudi, postali od jednog gubitnika, od jedne države koja je navikla da gubi decenijama i na geopolitičkom i na ekonomskom, i na bilo kojem drugom planu, postali smo država koja ekonomski jača svakodnevno, koja politički jača svakodnevno, koja na socijalnom planu jača svakodnevno.Postali smo zemlja sa rezultatima i mi ćemo kao parlament, kao SNS nastaviti taj put predsednika Vučića imajući u vidu da radimo u maksimalnom interesu ove države i građana Republike Srbije. Hvala.